pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primeno elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 154 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu Odluke podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o izboru sudija većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, podsećam vas na odredbe člana 201. stavovi 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine koji glasi – u toku pretresa na sednici nadležnog odbora, i na sednici Narodne skupštine, narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.O predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni, odlučuje u celini javnim glasanjem.Prvo, u skladu sa tim odredbama stavljam na glasanje Predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Loznici izabere Jelena Srdanović, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan

Kesar.Zaključujem glasanje i saopštavam: Ukupno – 156, za – jedan, nije glasalo 155.Konstatujem da Narodna skupština nije većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Svetlanu Jović za sudiju Osnovnog suda u Majdanpeku.Treće - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu izabere Mina Borota Ristić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.Zaključujem glasanje: Ukupno – 156, nije glasalo 156.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Minu Borotu Ristić za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu.Četvrto - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Zaječaru izabere Milijana Jovnaš, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Zaječaru, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.Zaključujem glasanje: Ukupno – 157, nije glasalo 157.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Milijanu Jovnaš za sudiju Prekršajnog suda u Zaječaru.Peto - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Kraljevu izabere Nataša Rubežić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.Zaključujem glasanje:

da se za sudiju Osnovnog suda u Senti izabere Nina Atanacković Sulomar, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporio narodni poslanik dr Uglješa Mrdić.Zaključujem glasanje:

Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci izabere Milana Petrović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporio narodni poslanik dr Uglješa Mrdić.Zaključujem glasanje: Ukupno – 157, nije glasalo 157.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Milanu Petrović za sudiju Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci.Stavljam Palanci.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva bez osporenih kandidata u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici za

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izbranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.Prelazimo na glasanje o predlozima akata iz ostalih tačaka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 16. jula 2021. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinci.Zaključujem glasanje:

reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Molim

reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 2. jula 2021. godine.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje

reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Saziv za narednu sednicu ste dobili.Hvala svima na uspešnom radu. Hvala,